kada je u pitanju pravljenje izveštaja Evropske komisije, ja sam u diskusiji rekao, drago mi je što čujem da ste me u pojedinim segmentima vrlo pažljivo slušali. Žao mi je što niste čuli da se prilikom pisanja svakog izveštaja izveštaja Evropske komisije prikupljaju podaci od svih na evropskom nivou, u prvom redu podaci od Saveta ministara, odnosno Veća Evrope, kao što je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim manjinskim jezicima, kao što je izveštaj Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije koji u izveštajima, u svojim izveštajima u četiri izveštaja 2004, 2007, 2011, 2014. i 2017. godine govori o svemu o čemu sam ja ovde govorio. razmatramo predloge zaključaka Narodne skupštine ne možemo biti selektivni, zato što se i izveštaj Evropske komisije ne donosi selektivno nego na bazi izveštaja svih evropskih mehanizama.Dakle, evropski mehanizmi, Veće Evrope, Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina,

voleo bih da održimo nivo rasprave koji je dostojan ove Narodne skupštine. Ima u izveštaju.(Ana da se ne bismo dovikivali, molim vas, ovde se govori, ukazao sam, između ostalog, i tražio sam od Narodne skupštine, da u svojim zaključcima između ostalog, uvaži sve preporuke, sve izveštaje koji su uticali na pisanje Evropske komisije. U Izveštaju Evropske komisije stoji, ja da vama govorim koja je strana i to, malo je to nepristojno, znate, malo je nepristojno, niste vi meni učiteljica, znate, da bih ja vama odgovarao koja je strana itd, itd.Nisam ovde na vašem ispitu, vi niste ti koji treba mene da ocenjujete. Ja sam taj koji treba vas da ocenjuje. Ja kažem da ste sa aspekta Bošnjaka, pali na ovom ispitu. I te kako je moje pravo da ne učestvujem u raspravi, i te kako je moje pravo da ne predlažem amandmane i da kažem da je način na koji su donešeni ovakvi zaključci nelegitiman. I te kako je naše pravo da kažemo da akt, akcioni plan koji ignoriše sve probleme sa kojima se suočavaju Bošnjaci, da je on za nas nelegitiman. Možda je legitiman za druge pripadnike nacionalnih manjina, ali za nas nije legitiman, zato što su iz njega izbačeni svi suštinski problemi sa kojima se suočava Bošnjački narod u Srbiji.Mi

Dolazimo u situaciju da rušimo svoje dostojanstvo, da rušimo dostojanstvo ljudi koje predstavljamo, tako što se ovde premijerka postavlja kao neka učiteljica.Predsednice, javiću ja kod vas,

Zaista, ja ću vrlo kratko, da prekinem ovu debatu, ali nekoliko stvari ste rekli.Prvo, rekli ste da su jezik i kultura kolektivno pravo. Nisu. Oni su činilac zaštićenog položaja nacionalnih manjina, a nisu pravo. Kada već zastupate tu vrstu retorike, onda znajte o čemu pričate.Drugo, vi ste imali jedan mizogeni nastup prema meni, jer ste me oslovili ministarkom, ja nisam Nušićev lik, i nisam supruga ministra, nego sam ministar. Prema tome, to uvedite sebi u vokabular, žao mi je što nemamo debatnu kulturu da saslušamo odgovor, ali dobro.Ako smatrate, evo, nažalost, izašao je narodni poslanik, teret dokazivanja je na vama, zato je od vas premijerka tražila da kažete, na kojoj strani to tačno piše, jer ste izneli nešto što zaista nije istina.Građani odavde, iz ovog parlamenta, iz ove zgrade moraju da čuju istinu, ili makar, ispravne činjenice, a oni neka kreiraju istinu onako kako je blisko njihovim uverenjima i njihovom pogledu na svet. Ali, odavde, činjenice moraju da izađu. Hvala.

koji ja ne želim da ulazim, posle ove sednice, koja je izuzetno kvalitetna, vodi se argumentovana rasprava, bude to kako ja mislim da neko viče na mene, i kako se ja isto tako ponašam je, će biti skandalozno. Ali, za razliku od nekih da mi vodimo argumentovanu raspravu, i kao što je predsednica Vlade rekla, da ukažemo na kojoj strani je deo o nacionalnim manjinama, pa mi dozvolite, pošto to nije mnogo, nekoliko rečenica, da ono o čemu sam govorila pročitam, pošto je naše Ministarstvo za evropske integracije prevelo Izveštaj, sa engleskog na srpski jezik.Znači, u delu osnovna prava, koja se tiču manjina, ono o čemu smo govorili - zakonski okvir za poštovanje i zaštitu manjina i kulturnih prava, široko uspostavljen i generalno ima podršku u skladu sa Okvirnom konvencijom Saveta Evrope, koje smo govorili, za zaštitu nacionalnih manjina.U svom četvrtom mišljenju tog ( ne razume se), znači, samo da se ne izvrću činjenice, o primeni ove Konvencije, Savetodavni komitet Saveta Evorope utvrdio je primetno odstupanja o zaštiti manjinskih prava između AP Vojvodine i drugih regiona preporučujući da se poboljša zaštita prava nacionalnih manjina van Vojvodine.Savetodavni komitet je takođe naglasio potrebu za uspostavljanje održivog okvira i prikupljanje podataka za revitalizacijom međuetničkih odnosa uzimajući u obzir potrebu da se većina u srpskom društvu uključi u integraciju i uključivanje nacionalnih manjina.Sprovođenje akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina Srbije, relevantnog zakonodavstva, mora da se dovede do konkretnog poboljšanja efikasnog, ono o čemu sam nekoliko puta danas govorila, efikasnog ostvarivanja prava pojedinaca koji pripadaju nacionalnim manjinama, u celoj zemlji, fond za nacionalne manjine povećan je, izrađen je katalog najčešćih albanskih imena i prezimena, kako bi se omogućilo tačno unošenje takvih imena u matične knjige, što je takođe značajno za predstavnike manjine, lokalni saveti za međunacionalne odnose osnovani su u svakoj od 73 opštine, u kojima je takva obaveza propisana zakonom, međutim puna primena njihovog mandata tek treba da se ostvari u nekim opštinama, jer članovi saveta nisu uvek bili imenovani ili se saveti ne sastaju često.Uprkos zakonskoj obavezi, a o ovome sam već govorila, znači da se uzme u obzir etnički sastav stanovništva nacionalne manjine su i dalje nedovoljno zastupljene u državnoj upravi, i to je rečenica.Nigde se ne spominje diskriminacija Bošnjaka ili bilo koga. Vlasti su započele prikupljanje podataka o zastupljenosti pripadnosti nacionalnih manjina, na osnovu amandmana o kojima sam govorila i preuzete obaveze, jer to je osnova da rešimo taj problem. Znači, rešavamo konkretan problem. Na osnovu izmenjenog Zakona o državnim službenicima, tokom vanrednog stanja, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, organizovali su informativnu kampanju na 12 manjinskih jezika o preventivnim merama protiv bolesti Kovid 19.Postignut je taj napredak u oblasti obrazovanja, proces pripreme i štampanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina je i doneo pozitivne rezultate, obezbeđeno je dodatnih devet udžbenika na albanskom jeziku, znači, pohvala.Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, uvrstilo je 24 novih kompleta udžbenika na albanskom jeziku, u svoj katalog udžbenika za osnovnu školu, da bi se obavio ovaj zadatak, potrebno je više rada, usvojeni su novi nastavni programi za nastavu srpskog kao nematernjeg jezika, što je značajno za sve manjine, naročito za one čiji je maternji jezik, se mnogo razlikuje od srpskog.Objavljivanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, za upotrebu u srednjim školama i dalje je ograničeno, pristup bogosluženju na jezicima manjina tek treba da bude omogućeno u celoj Srbiji.Javno emitovanje na jezicima manjina još uvek nije dovoljno prošireno, van Vojvodine. Nakon privatizacije medija emitovanje programa na jezicima manjina je i dalje fragilno i zavisno od finansiranja i to je to.Tačno sam citirala to što je rečeno, radi potpunog argumentovanog informisanja javnosti. Zahvaljujem se na pažnji.

je očekivan iz razloga što evropska komisija i pojedine zemlje EU, gledaju kako da zaustave Srbiju na evropskom putu. Oni znaju da ovaj izveštaj nije ovakav kakav je napisan od strane Evropske komisije, da je takav izveštaj, Angela Merkel, zabranila bi dolazak investitora iz Nemačke u Srbiju,

da ne govorim o Americi.Kažu da su prekršena ljudska prava, manjinska, ne stoji u Izveštaju.Danas je najbolji pokazatelj je jedan pripadnik manjinske partije, dama Elvira, odgovorila drugom pripadniku jedne druge nacionalne manjine da nije u pravu. I to je deset puta jače nego mi, političari, ili vi, ministri koji ste davali odgovore. Da ne bude sada – mi imamo poziciju pa ne poštujemo tu nacionalnu manjinu.Nisu u pravu oni. Da su u pravu, Erdogan ne bi promenio svoju politiku prema Srbiji, koja je promenjena za hiljadu posto, u smislu da više Srbiju ne gleda onako kako je gledao ranijih godina, da je Srbija danas nešto drugo i da Srbija iako Turska nije član EU, da uđe u EU.Kome Srbija da se žali zato što se ne poštuje Briselski sporazum? Makronu? Makron ima posle Angele Merkel najveću moć u Evropi i hoće da nasledi Angelu Merkel. Makron dođe u Srbiju, stavi ruku na srce, braćo Srbi, itd, ali nije se pobunio što je Hrvatska uvela takse za voće i povrće 22 puta veće nego što su bile. A Hrvatska je mesna zajednica Možda nas on poštuje i ceni i mi ne tražimo da oni promene mišljenje kada je u pitanju nezavisno Kosovo, jer onda ne bi mogli da pravdaju NATO agresiju i bombe koje su padale na Jugoslaviju, padale na Jugoslaviju, ali je moja poruka lična Makronu – gospodine Makron, Srbi su počeli da sumnjaju u Francusku, da Francuska nije prijatelj Srbiji. Žak Širak je bio predsednik kad se bombardovala Srbija. Bernar Kušner je bio prvi civilni predstavnik UNMIK-a na KiM. I onda smo rekli – samo da ode Bernar Kušner, biće mnogo bolje. Došao Hans Hekerup, itd, itd. Znači, Francuska ima veliki uticaj u Evropskoj uniji.Sve Evropskoj uniji.Sve smo ispoštovali, to je govorila i ministarka za evropske integracije. Kako to sada, otvorili smo 18 od 35 poglavlja i sada mi nešto ne ispunjavamo uslove? Zašto su bombardovali Srbiju? Kome Srbija da se žali? Jel znate vi da su to plaćene ubice, piloti, koji su bombardovali Jugoslaviju? Svako od vojnika da zakletvu, mi koji smo bili u vojsci, ako treba i život ću dati za svoju otadžbinu. Šta su oni tražili u Jugoslaviji kad su bombardovali Jugoslaviju? Srbija ne sme da odustane od toga da se te plaćene ubice nađu tamo gde im je mesto, u Haškom tribunalu.Politika koju je vodila ova Vlada i predsednik države je doprinela da više oni koji su bili na Interpolovoj poternici da su učinili ratne zločine na Kosovu se ne puštaju kada se negde uhvate u svetu, u svetu, kao što to je to bilo ranijih godina. Danas su oni sprovedeni u sud koji je napravljen za ratne zločine kosovskih Albanaca sa lokacijom u Hagu. I to je ogroman rezultat međunarodne politike koju vodi ova država.Isto tako, mi stalno imamo neku ucenu i stalno nešto traže od Srbije, kako Srbija navodno nije ispoštovala. A zašto su nas bombardovali? Zbog Račka. Da li je ijedan osuđeni u Hagu imao u optužnici Račak? Nije. Kao što su Markale izmišljene, pa je bombardovana Republika Srpska zbog pijace, gde su i žrtvovali svoje sunarodnike samo da prikažu Evropi i svetu kako su oni ugroženi.Kažu – eto, opozicija nema pravo kao što to imaju pravo neke druge partije, itd. Nije tačno, ljudi. Ali, pazite, ako se ta opozicija nekada takmičila u prvoj super ligi, pa su ispali u drugu ligu, pa su ispali u srpsku ligu, pa u zonu, danas se nigde ne takmiče. I oni hoće da imaju delegata u zajednici prvoligaša! Gde to ima? Pa, kako predsednik države, predsednik Vlade, ministri, da razgovaraju sa nekim ko se ne takmiči? Da se vratim ponovo da koristim sportski termin, to je isto kao neki klub koji je bio u prvoj super ligi, ispao je i više se ne takmiči i stalno pravi sačekušu onima koji postižu visoke rezultate. E, to radi ova opozicija. Znači, oni ugrožavaju slobodu kretanja građana Srbije, napadaju institucije. Jel stoji to u ovom Izveštaju? Ne stoji.Znači, za ovaj Izveštaj možemo slobodno da konstatujemo da je da je zlonameran i da nije onakav kakav je napisan, jer oni nemaju materijalne dokaze da li su tu ugrožena manjinska prava. Nisu. Ugrožena su manjinska prava onima koji navodno nisu u vlasti. Ja se vrlo dobro sećam kada je Sulejman Ugljanin imao funkciju, nazivao je Srbiju majkom, ovo je majka Srbija, a danas nije u vlasti i on sad misli da okači neku etiketu Srbiji kako Srbija loše radi, ne poštuje manjinska prava, itd. I sve to, dame i gospodo, nije tačno.Mi moramo da vidimo kako ćemo u narednom vremenskom periodu da se ponašamo. Evropi i tim moćnim državama smeta i to što je predsednik odlazio i borio se za respiratore, za bolesne. Uopšte mi nije jasno zašto su nam zamerili što smo se prvo zahvalili Kini? Pa, Kina je prva poslala pomoć. Posle smo se zahvalili i ostalim zemljama EU. I to su nam stavili kao primedbu. Da ne pročitam tri puta, ne bih verovao, dame i gospodo.Dalje, ne slažem se se sa terminom – ovaj komesar za proširenje je dobar. Svi su oni dobri. Ja sam čak jednog i upoznao, grlili smo se, brate, vi Srbi svaka vam čast, itd. Ali, personalna promena ne menja globalnu politiku nad Srbijom. To moramo da znamo. Kada je bila inauguracija predsednika Srbije Tomislava Nikolića, bio je Štefan File. Ja kažem – ljudi, sad idemo napred, došao je ovaj, priznao je ovu vlast. Šta su izveštaji? Ništa. Ništa. I mi moramo da razgovaramo u Briselu. Vi znate da tamo ne razgovaraju Beograd i Priština, nego tamo razgovara Beograd, nekoliko zemalja EU i Amerika. To građanima Srbije moramo da kažemo. I nije tu nemoć u našim predstavnicima koji predstavljaju Srbiju, nego je nadmoć nad onima, odnosno u rukama onih koji su bombardovali Srbiju i onih koji žele i danas da nam kroje kapu, alu ne mogu kao nekada.Srbija je danas mnogo ekonomski jača nego što je bila pre. To njima smeta. Jer, kada imate ekonomsku moć, onda se javlja nezavisnost u smislu da morate da slušate nekoga iz Evrope da vam komanduje šta ćete vi kao međunarodni priznata država da radite i koga da slušate. Ova Vlada i predsednik slušaju građane Srbije.Pazite, oni su tražili ultimatum, stalno neke ultimatume su postavljali Srbiji - da mi više ne možemo da obilazimo one države koje žele da povuku priznanje o nezavisnosti KiM i zabranili Dačiću da odlazi u te zemlje i, naravno, rekli predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, ne znam da li su rekli i predsednici Vlade, a nisu se setili da zaustave obilazak Albanaca, i oni su kupovali priznavanje nezavisnosti KiM od nekih drugih država. I kad su izgubili tu, e, jedna mala Srbija pobedila Nemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Ameriku, na glasanju, kada je bilo u pitanju da li će da Kosovo, ja neću reći takozvano Kosovo, i tu molim, ministre, nije to takozvano Kosovo, možemo da kažemo „takozvano oteto“, odnosno nisu imali većinu da uđu u Interpol.To je naša velika pobeda. Od tada pa nadalje, mi ćemo imati dosta problema, ali smo svesno to uradili. Da smo tada izgubili, svaki drugi drugi Srbin koji je rođen na KiM našao bi se na listi Interpola i onih koji su branili srpski narod.Tako da, dame i gospodo, Srbija ima jedan munjeviti razvoj. I kada pogledamo zemlje u okruženju da smo mi čak dva, tri puta jači od tih zemalja. Njima smeta što se Srbija i vojno naoružava, ali mi ne kupujemo naoružanje da bi nekoga napali, nego da branimo Srbiju ukoliko nas napadnu naše komšije.Retoriku koju koristi Hrvatska, BiH, pa ta retorika se dobija od nekoliko država da napadaju Srbiju i političari ti iz tih država žele da politički profitiraju na tome, da ponovo svađaju narod, kao ovaj Sulji što je danas govorio. Pa, dosta je više narodu ratova, hoće da rade. Mi nikada ne možemo da zaboravimo ono što je bilo i što se dešavalo i ratove prethodne, ali narod hoće, i bošnjački i srpski, da radi, čak i albanski narod, ali te militantne retorike i termine ponovo vraćaju jedan, drugi, treći, peti narod koji je nekada činio Jugoslaviju, da dolazi u iskušenje kako, eto, Srbija ponovo nešto ne da, ponovo Srbija ti smeta itd.Pa, koga Srbija dira? Pa, ja nisam čuo ni jednog ministra, ni predsednika države da nešto prvi napadne neku državu iz okruženja, osim da smo im kulturno odgovarali. Pa, gde ćete kulturnije, ode Vučić da obiđe Srebrenicu i jedva živu glavu izvukao? A, posle nekoliko dana došao je sin od Alije Izetbegovića, Izetbegović i on ga vodio Knez Mihailovom, ljudi, Knez Mihailovom, gde ni jednu ružnu reč nije imao od strane građana koji su ga tada videli na toj lokaciji.Srbija lokaciji.Srbija je za miroljubivu politiku, Srbija je da čuva ono svoje i neće više, siguran sam, da se desi da nam neko od spolja nešto naređuje šta ćemo da radimo.Moramo radimo.Moramo da konstatujemo i da najveći broj stranih investitora, kada su u pitanju zemlje na Balkanu, dolaze u Srbiju. A, kako da komentarišemo i kako da pravimo zaključak da fabrike iz Nemačke dolaze u Srbiju? To ne možemo da objasnimo. Zemlja koja je najrazvijenija u Evropskoj uniji, koja ima neku drugu kulturu, a mi Srbi ne valjamo, pazi bogati, ne valjamo. Pa, što si došao u Srbiju ako ne valjamo?Ni jedan nije otišao iz Srbije, ni jedan investitor koji je doneo kapital nije otišao iz Srbije zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza. I danas ima na čekanju veliki broj tih investitora, čekaju da prođe ovo zlo, kako bi došli da otvaraju fabrike i da zapošljavaju ljude.Ja sam, dame i gospodo, mnogo država obišao i hteo sam da pokažem da mi ne treba ministarske funkcija da obilazim države i primljen sam na najvišem nivou. Ja sam bio jedini političar koji je bio na inauguraciji Donalda Trampa u Americi. Tamo sam tada video kako izgledaju grobovi onih koji su poginuli za vreme agresije nekih zemalja gde su bila ratna žarišta. To su prirodna cveća itd. I njihova familija, deca i unuci, primaju pare od tih koji su bombardovali Srbiju. Pa, kako vas nije sramota da te pare trošite, a vaši očevi i dedovi bombardovali i ubijali civile?

kasetne bombe i bombe sa osiromašenim uranijumom?Danas u Srbiji svaka peta žena danas, tada devojčica, ne može da iznese trudnoću, upravo zbog NATO pakla, ne NATO pakta, NATO pakla. I to nikada nećemo da im zaboravimo. I sve smo ih primili ljudski i te koji su stisli dugme da se bombarduje Jugoslavija i Srbija, u cilju da hajde, šta je bilo, bilo je, ne možemo da zaboravimo, ajmo da sarađujemo u narednom vremenskom periodu.Kome Srbija da se žali za sve to? Da li je starija Rezolucija 1244 ili Briselski sporazum? se donela Rezolucija 1244? Na Savetu bezbednosti, 15 zemalja čini Savet bezbednosti, pet su u stalnom sazivu, bez konsenzusa tih pet zemalja nema promene ni jedne rezolucije.Kina i Rusija nikad neće dozvoliti da se promeni ta rezolucija. I koju mi danas poštujemo? Srbi poštuju i jednu i drugu, Albanci i međunarodna zajednica i oni koji su pisali te tekstove ne poštuju.Kome da se žalimo, jel ima neka adresa da saznamo i da kažemo – odgovorite vi nama na ta pitanja? Zašto kasni formiranje Zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji? Jesmo li mi krivi za to? kažu – nije po Ustavu. Po kom bre Ustavu? Pa, šta je sve po srpskom Ustavu to što ste oteli Srbiji? I ko je odgovoran za to?Tamo na pregovorima tekst je uvek čekao predstavnike Srbije, a predstavnici Srbije su se borili maksimalno koliko su mogli da nešto urade. Malopre kad je govorila gospođa ministarka, ona ne može da govori o toj temi nja nja nja, nego tonalitetom koji priliči i odgovor koji priliči na način gde su iznete laži. I to ne može niko da zameri. Mi moramo pravu sliku da pošaljemo svetu, da pitamo Makrona, koji kaže – braćo Srbi, vi ste moja braća, hajde gospodine Makron, pogledaj ovaj izveštaj, jel ovaj izveštaj stvaran ili ne, a šta ste vi radili vašim „žutim prslucima“ koji su šetali Parizom i nekoliko gradova u Francuskoj? Tukli ste ih. A, policija nije tukla one koji su ušli u instituciju koja se zove RTS, možda je malo guranje bilo. Šta su tražili ti koji nisu parlamentarni da uđu u Skupštinu?Znate šta, rekao sam pre četiri, pet dana, postoje sindikati, reprezentativnost postoji. Pa, prijatelju, nisi reprezentativan. Reprezentativnost je da imaš 3% i preko 3%, a a mi ćemo imati za sledeće izbore da formiraju i Beograd na vodi, Jedan od milion. Ja ću sad da predložim, evo, i Radio moravski plićak da se formira i da tražimo prijem kod predsednice Vlade, predsednika Skupštine, da učestvuju oni, da budu neko ko može da učestvuje u dijalogu.Pa, veće popuštanje nego što je popustila ova država u izbornoj godini? Nikad se to nije dešavalo, da se smanji cenzus od 5% na 3% u izbornom vremenskom periodu. Mi, SNS i još neke partije sakupljali potpise, gde je overavao notar, a ovi drugi, koji nikada ne bi mogli da sakupe potpise kod notara, dozvoljeno im je da preko lokalnih samouprava sakupljaju potpise kod matičara. I, šta sad? Sad smo opet nešto krivi.Tako da, dame i gospodo, ovaj Izveštaj Evropske komisije uopšte za mene ne vredi ništa, osim da žele da nam kao zatvore vrata ili kao da nas uplaše od nečega, a nemaju šta da nas uplaše i nemaju od čega da nas uplaše, jer sve što smo radili, radili smo po zakonu. Koliko smo to zakona

poželim srećnu Novu godinu građanima Srbije, da Vladi poželim puno uspeha i da se bore za ono za šta su im građani dali poverenje. Hvala.

Pa, evo, meni je drago da sam čula poslanika i predsednika poslaničke grupe gospodina Markovića, jer ovo pokazuje pluralizam u razmišljanjima o evropskim integracijama, EU itd.Kad vas slušam, poslaniče Markoviću, ja imam utisak kao da ste vi nešto antievropski raspoloženi, a ja lično mislim da ste vi puno doprineli promociji evropske ideje time što su vam bili dobri domaćini i Beč i Paralija i svuda gde ste išli sa privrednicima privrednicima i poljoprivrednicima, posebno iz vašeg kraja, ali i iz svih regiona Srbije. Mislim da je to bio pravi način i da ste vi u praksi pokazali da prepoznajete vrednost članstva Srbije u EU.Da li postoje neka politička trvenja i razlikovanja, sigurno da Mislim da je ono o čemu ste govorili i što sami sebi kažete, ne možete da objasnite kako to da nemačke kompanije, francuske kompanije, austrijska, italijanske itd. dolaze u Srbiju. Između ostalog, zato što je Srbija na evropskom putu. Između ostalog, zato što svaka ozbiljna kompanija, kada pravi i reputacioni rizik jedne zemlje za njihovu investiciju, za njihov kapital, i te kako vodi računa, kao što biste i vi kao privatnik sigurno uradili kada negde investirate, da li je ta zemlja zemlja u kojoj se poštuje vladavina prava. Vladavina prava znači i poštovanje privatnog kapitala i, na kraju krajeva, zaštita privatnog kapitala, što je jedna od najvažnijih evropskih vrednosti. Inače, retko kad o tome pričamo, ali imovinska prava su neprikosnovena i sveta prava u evropskoj, da kažemo, zajednici naroda i u evropskoj istoriji ideja.Prema ideja.Prema tome, ja mislim da ste vi, iako ste ovako bili kritični dosta i razumem u delovima zbog čega ste kritični, puno doprineli evropskoj ideji, ja vas smatram proevropskim poslanikom i nastavite čim prođe pandemija da organizujete ove privredne susrete sa EU i da pomažete investicije u Srbiji.

ali za ulazak u EU bez ucena svakih šest meseci sa novim ucenama. Mi se nismo njima zahvalili EU, da kažemo, ne želimo da uđemo.Moja diskusija je bila - dokle ćete to da radite Srbiji? Čime je Srbija zaslužila? I recite - šta Srbija nije ispoštovala od onoga što ste vi od Srbije tražili u Briselu i ono što stoji u Rezoluciji 1244? Rezoluciju ne priznaju i mi je sada slabo pominjemo, nije više ni važna, ali šta je sa Briselskim sporazumom, i to je moje da pitam.Godine 2008. sam sa Dačićem napravio proevropsku Vladu. Vi tada niste bili proevropski orjentisani, nije ni bitno, ali mi smo napravili proevropsku Vladu. Od tada su počeli da dolaze investitori u Srbiju u nijednoj rečenici nisam rekao da naša država ili Vlada ili vi lično loše radite.Moja kritika je prema onima koji su nam obećavali nešto, a lagali nas, ucenjivali nas, još ovo uradite, mi uradimo, a oni prevare Srbiju. Neko od nas to mora da priča. Možda vi ne morate i ministri, ali ja ću da govorim, kao neko ko je predstavnik naroda, šta ja mislim o tome.Znači, rekao sam šta mislim o Makronu, šta mislim o Francuskoj, da globalna politika Francuske se prema Srbiji ne menja. Komesari, nema dobar i loš, svi oni ovde – gde si, sele, brate, odavno se nismo, vi ste najbolji, dobra vam pljeskavica, dobar vam kiseo kupus itd. Šta je njegov izveštaj? Zašto neko od komesara bivših nije stavio primedbu na izveštaj Evropske komisije sada? Nije zato što ne sme. On je činovnik u toj instituciji koja se zove EU. Vi to možda i bolje znate, jer se time bavite, ali ja vam dajem podršku u narednom vremenskom periodu.Da vam ne govorim koja sam sve priznanja dobio i Najevropljanin, i to priznanje su mi nudili 2007. godine. Kakav sam ja Najevropljanin 2007. godine, još se nisam dovoljno civilizovao za Evropu, razumete? Međutim, kako je vreme prolazilo sve je u Evropi i oko Evrope, ali nisam protiv toga da sarađujemo sa Amerikom i sa Kinom, i sa Rusijom, da ne gubimo stare prijatelje, a da pravimo nove, a da ne mogu novi, neću reći neću reći prijatelji, ali saradnici danas ucenjuju - hajde ti samnom će da ideš danas na večeru, ali nemoj da povedeš Žarka, jer ga mrzim. Zahvaljujem.

Srpska napredna stranka, između ostalog, je nastala na jednom polarizovanom odnosu unutar nekadašnje SRS oko prihvatanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u ovom parlamentu. Ja se toga dobro sećam.Dakle,

otvaranjem pregovora. Urađeno je više nego za 10 ili 12 godina proevropske retorike koja nijednu ozbiljnu reformu, suštinsku reformu nije započela. To treba da se kaže i da se zna.Znači, nije to nikakvo proevropsko opravdanje i legitimacija, nego činjenica, a ja se borim protiv lažnih vesti i ne volim lažne vesti, a posebno ne da izađu iz Narodne skupštine. Pri tome, nisam vas optužila da ste bilo šta lažno rekli, da se razumemo, ne odnosi se na vas, nego na uopšte jednu stalnu priču koju stalno moramo da slušamo u medijima.Što se tiče ucena, verujte ima tu politički veoma teških stvari. Ne bih to nazvala ucenama. Postoje neki kriterijumi koje zemlja mora da zadovolji. Ušli smo u taj proces dobrovoljno. Da li se pomeraju rokovi, da li politika proširenja ima svoje probleme? Potpuno se slažemo, nije to baš tema kakva je bila pre 10 godina i utoliko gore po one koji su zagovarali evropske integracije 2005, 2007. i 2008. godine kada su uslovi bili neuporedivo lakši, nego danas, i kada mnoge zemlje za koje je pitanje da li bi danas uopšte zadovoljile kriterijume ušle u EU, a naše tadašnje proevropske vlasti nisu radile ništa i nisu koristile povoljan trenutak.Od poslednjih šest, sedam godina uradili smo i više nego što je moguće. Negde smo i kasnili, slažem se, uvek sam otvorena za kritiku, ali da smo uradili dosta, uradili smo.Još samo jednu stvar, neću da nastavljam, ali biti proevropski orijentisan je zvučno i lepo i na tome se grade mnoge političke platforme koje su dobijale mnogo glasova godinama u ovoj zemlji, ali je pitanje rezultata. Nije dovoljna samo proevropska retorika i zaklinjati se i meriti ono što se vrednuje, pa kao merimo koliko smo poglavlja otvorili ili koliko smo, ne znam, onog zatvorili. Nije stvar u tome. Stvar je vrednovati ono što je reforma. Stvar je da vrednujemo ono što radimo, a ne da merimo i štikliramo šta smo uradili, a da ne cenimo te vrednosti kojima treba da se bavimo.Samo sam htela da razjasnimo. Nije usmereno ništa

i morate priznati da sam deo tih rezultata bez funkcije, iako mi je nudio predsednik Vučić da budem ministar. Rekao sam ne, i to dva puta. Dva puta mi je nudio gospodin Tadić i rekao sam ne.Ne

svađu.Izvinjavam se, ako ste se tu pronašli. Niko vas nije kritikovao što nije otvoreno 35 poglavlja, niko. Samo sam kritikovao one koji su nam obećavali svašta, a nisu ispoštovali

ne bi ih podržavao. Razumete? A o Izveštaju nemojte vi da mi pričate jer nisam ni u jednoj rečenici rekao nešto da sam smanjio rezultat i uspeh onog što radi ova država, a vama želim puno sreće u narednom vremenskom periodu i borite se. Dama ste i vičite na njih, a nemojte na mene. Tamo na njih da vičete. Hvala.

ja se radujem što u našem parlamentu, parlamentu Srbije, čujemo različite tonove. Pa zato i služe parlamenti da čujemo politička mišljenja različitih političkih partija. Ali, znate, još nešto, mi ovde razgovaramo, razgovaramo na jedan civilizovan način i meni daje nadu da onaj Kodeks o kojem smo raspravljali pre nekoliko dana daje rezultate.Ja u ime poslaničke grupe Socijaldemokratske partije pozdravljam odluku da se Izveštaj Evropske komisije za 2020. godinu stavi u raspravu u plenumu.

da se Srbija ponaša odgovorno u procesu pridruživanja i da je istinski posvećena integracijama u EU. A zašto to činimo? Pa, činimo zbog činjenice da 64,1% građana Srbije je za članstvo Srbije u EU.Za partiju

ranije.Znate, bilo je ovde govora da li je ovaj izveštaj pozitivan, nije pozitivan, da li imamo dovoljnu brzinu u pristupanju EU. Ja moram da vam kažem da zaista otvorenih 18. poglavlja, dva zatvorena poglavlja, jeste rezultat. Nismo srećni zbog činjenice da pridruživanje ide dosta sporo. Ponekad i sam imam utisak da nas EU neće, ali ne samo Srbiju, već čitav Zapadni Balkan.Evropska unija, kao što je rekla i premijerka, treba Zapadni Balkan i treba Srbiju, kao što mi u Srbiji i Zapadnom Balkanu trebamo EU.No, mi smo svesni činjenica šta se sve dešava u EU i nadam se da će pojedine članice ipak biti prijemčivije za zemlje Zapadnog Balkana. To je nama veoma važno jer se nalazimo u tom stavu i nalazimo se u situaciji da se prilagođavamo standardima EU.Nama Srbiji, EU.Nama Srbiji, državi Srbiji, trebaju standardi EU, pa zato se i mi menjamo, zato se reformišemo. Ne može niko da kaže da država Srbija zaostaje. Država Srbija 2012. godine i 2020. godine se znatno razlikuju. Samo da naglasim šta smo napravili u ovom periodu. Zar nismo doveli do promena političkog sistema što se ogleda i u javnim upravama, donošenjem zakona itd? Zar nismo korenito promenili ekonomski sistem? Zar nismo

Više plata nije onakva kakva je bila ranije, mi se približavamo EU u tom delu. Istina, nije to još dovoljno, treba još mnogo toga raditi. Samo da naglasim činjenicu da smo imali

Ne treba se čak ni opterećivati tom činjenicom. Treba da se menjamo, da se reformišemo, da uvodimo te nove standarde. To je dobro za Srbiju.Znate, Srbiju.Znate, u Izveštaju stoji da moramo da posvetimo pažnju vladavini prava. Naravno, to je neophodno, to je važno. Dalje, veoma je važno da institucije rade svoj posao nezavisno i u skladu sa Ustavom i zakonom.Naravno, EU i ovaj Izveštaj je potpuno skenirao politički i ekonomski život Srbije. Ocene i stavovi koji su rečeni u ovom izveštaju, znate, oni su rečeni jednim diplomatskim rečnikom. Postoje kritički tomovi, dobro je da postoje. Mi te kritičke tomove moramo dobro proučiti, o njima razmisliti i shvatiti da je to samo jedan ugao gledanja. Mi imamo i drugi ugao gledanja i zato smatram da su zaključci Odbora za evropske integracije

analizi pojedinih delova Izveštaja, ja ću krenuti prvo od Narodne skupštine Republike Srbije. Znate, uvek polazim od činjenice da treba krenuti iz svog dvorišta, krenuti od sebe. Da li je Narodna skupština u ovom periodu postigla odgovarajući napredak? Ja moram reći da jeste. Za to navodim sledeće činjenice. Smanjeno je usvajanje zakona po hitnom postupku, bolje se planira rad, nemamo više 60-70 tačaka dnevnog reda, već se tačno tačke grupišu prema njihovom značaju i prema tome da li ima sličnosti. Postoji znatno dogovaranje šefova poslaničkih grupa. Imamo, već smo imali i jedno javno slušanje gde su bili predstavnici i stručne i naučne javnosti, zatim nevladinog sektora. Formirali smo neformalne grupe "Žensku parlamentarnu mrežu", zatim "Zelenu parlamentarnu mrežu". Najavljujem da ćemo uskoro formirati i "Fokus grupu za "Fokus grupu za kontrolisanje održivog razvoja i sprovođenje Agende 2030". Tu ćemo uključiti nevladin sektor.Smatram sektor.Smatram da je najveći rezultat koji smo postigli jeste upravo donošenje Kodeksa ponašanja poslanika, jer, kao što vidite, već i na ovoj sednici vidimo veću toleranciju za poštovanje različitih mišljenja. mišljenja. Isto tako očekujem i dalje poštovanje ličnosti i naravno manje zapaljivih govora. Očekujem u narednom periodu i da će početi međustranački dijalog, gde je upravo mesto ovde u Narodnoj skupštini i budite uvereni da ćemo to i uraditi.Najveće rezultate, što nam priznaje i EU u ovom izveštaju postigli smo u ekonomiji. To je činjenica koju ne može niko da ospori. To su rezultati koji su postignuti u finansijskoj konsolidaciji, smanjenju spoljnog duga. Naglašavam, to smanjenje spoljnog duga je bilo do Kovida-19 i da smo kojim slučajem nastavili dalje, mi bi smo došli vrlo brzo i do onog našeg zakonskog uslova 45% BDP. Međutim,

koji je, kako je počeo, bio bi u narednom periodu, istina u 2020. godini očekujemo pad, ali on će biti najmanji pad koji ćemo imati. Poštujemo fiskalna pravila i ono što je najvažnije, imamo stabilnu i veoma nisku inflaciju.Pored činjenice da imamo pandemiju, vrlo tešku, mi i dalje ulažemo u kapitalne investicije. Ni jednu kapitalnu investiciju nismo stavili u drugi plan.Naprotiv idemo dalje, jer gledamo dalje. Treba živeti i posle ove pandemije i to je ono što želim da posebno podcrtam.Srbija je upravo vodeći računa o Zapadnom Balkanu inicijator i Mini Šengena. Svesni smo činjenice da na ovim prostorima moramo sarađivati, razgovarati, trgovati, živeti zajedno. Mi ćemo biti uvek na ovom prostoru, biće i drugi na ovim prostorima i za sve nas će biti bolje da sarađujemo, da imamo otvorene granice, da se razvijamo, jer ćemo tada svi bolje živeti.Naravno, ovde su date mnoge ocene. Ovde je u raspravi mnogo toga već rečeno. Ja neću to spominjati. Mislim i na javnu upravu, na pravosuđe, na borbu protiv organizovanog kriminala, na korupciju, na prava građana. Znate, tu imaju ocene koje već koje već i naša predsednica Odbora za evropske integracije rekla, to su manje-više diplomatske ocene, neke nisu prijatne. Znate, postignut ograničen napredak, postignut dobar napredak, jako ograničen, izvestan napredak ili dobar ili nema napretka. Nekad nije diplomatski, ali je rečeno i mislim da mi moramo o svim tim ocenama dobro razmisliti, dati odgovarajuće odgovore, a odgovori mogu biti da izmena zakona, menjanje pravila ponašanja, poštovanje onoga što trebamo menjati da bismo bili u ovom procesu pridruživanja što bliže EU.I da se mi da se mi ovde puno ne zavaravamo. Odluka kada ćemo postati članica EU jeste politička odluka. To je nama sasvim jasno, čak to stoji u prvom pasusu ovog izveštaja. Naravno, tu je u pitanju vladavina prava i pitanje rešavanje i postizanje tog sveobuhvatnog pravno-obavezujućeg sporazuma sa Kosovom.Znate, sve su ove ocene bile, bar što se tiče EU u velikoj meri diplomatske, ali što se tiče Kosova, moram to da pročitam, a to je: „Srbija treba da učini dalje značajne napore i doprinese postizanju sveobuhvatnog pravno-obavezujućeg sporazuma sa Kosovom. Takav sporazum je hitan i presudan.“ Znate, ovde je manje diplomatije. Ovde je jasno naglašeno šta treba raditi. I bez obzira na ovu formulaciju, ja prihvatam onu ocenu, a to je da treba da razgovaramo, da je Srbija spremna da razgovara, ali za razgovor je uvek potrebno dvoje i potrebna je klima da se dođe do onog rešenja koje nas zaista u ovom trenutku najviše zanima.Naravno, želim u ime Poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije da uputim i građanima Srbije, ali i EU sledeće poruke: Srbija je strateški zainteresovana za članstvo u EU, sposobna je da preuzme obaveze koje proističu iz članstva. Znate, sada je usklađenost spoljne i bezbednosne politike već 60%, nije mali procenat.

ali očekujem veću pomoć. Gde je očekujem? To je na realizaciji Agende 2030 ili ciljeva održivog razvoja. Srbija se nalazi tu u jednoj situaciji da se menja, ali su potrebna značajna sredstva i upravo tu očekujem pomoć. Da li od onih devet milijardi koje su ovde spomenute za čitav Zapadni Balkan? Ali, nama su posebno značajna sredstva u zaštiti životne sredine, u sprečavanju klimatskih promena. Imamo pandemiju Kovida 19. Tu smo postigli dobre rezultate,

pomoć koju smo dobili mi smo zahvalni i dalje ćemo se boriti posebno u ovoj fazi u kojoj se sada nalazimo, a to je pitanje vakcinacije svih onih grupa koje su osetljive i tu budite uvereni da očekujemo pomoć od EU.Zaštita EU.Zaštita životne sredine je takođe deo jednog paketa. Ako uredimo našu životnu sredinu, za klimatske promene isto poboljšamo stanje, tada ćemo imati manje ovakvih pandemija, tada ćemo imati zdraviji život i bolji život. Upravo to želimo, jer EU je upravo okvir koji to treba da stvori.Na kraju takođe naglašavam Skupština Republike Srbije, Vlada Republike Srbije upravo je to ovde iskazala da je istinski posvećena integracijama Srbije u EU i za njeno punopravno članstvo.

uvek stati iza onih stavova, onih zaključaka koji će Srbiju reformisati, menjati, učiniti je bolju za život svih građana i da

svoje unutrašnje probleme i da će biti spremna za prijem novih članova. Srbija je ta koja prva kuca na vrata EU i želi da bude članica EU. Hvala. Zahvaljujem.Za reč se javila ministarka Jadranka Joksimović.Izvolite. **Jadranka Joksimović** Zahvaljujem se.Poštovani poslaniče, samo nekoliko informacija u vezi tema koje ste pokrenuli. Što se tiče ciljeva održivog razvoja i Agende 2030, ona je postala deo političkog okvira EU i naša međusektorska politika politika održivog razvoja i sprovođenja ciljeva održivog razvoja se sprovodi između ostalog kroz proces evropskih integracija. Mi smo imali svojevremeno međuresornu radnu grupu. Međutim, ja očekujem da se to podigne, što se tiče Vlade Srbije, na još viši nivo i podsetiću vas da je temelj naših javnih finansija Program „Srbija 2025“, koji se u dobroj meri zapravo povezuje i umrežava sa ciljevima održivog razvoja i podsetiću vas da je predsednik Republike Vučić prošle godine učestvovao na Generalnoj skupštini UN posvećenoj Dobrovoljnom nacionalnom izveštaju o ciljevima održivog razvoja i Srbija je tada bila jedna od 47 zemalja ukupno u svetu koja je podnela Dobrovoljni nacionalni izveštaj o sprovođenju ciljeva održivog razvoja.Da samo kažem građanima šta je tema ciljeva održivog razvoja. Grupisani u 17 ciljeva to su zapravo sve ono od dostupnosti vode za sve do smanjenja siromaštva, do energetske bezbednosti, do zelene agende, do konkurentnosti, socijalno pravednije društva, rodne ravnopravnosti. Dakle, sve su to teme o kojima svaki dan pričamo i i kroz reformski proces evropskih integracija svaki dan radimo i Srbija je tu pokazala zaista liderstvo i u regionu, a mogu reći da je zainteresovana za ovu temu čak i više nego neke članice EU.Pozivam i parlament da se uključi u to. Mislim da je vrlo važno. To je tema za sve. To je tema da nijedan građanin u nijednom delu Srbije ne bude zaobiđen i to je naš cilj i kroz Plan „Srbija 2025“ i mislim da i premijerka Brnabić i predsednik Vučić aktivno rade na tome i mi kao Ministarstvo za evropske integracije da kroz politiku evropskih integracija idemo i na ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i mislim da da će to biti podignuto i na najviši mogući nivo u institucionalnom smislu i mislim da to apsolutno zaslužujemo.S druge strane, takođe jedna od tema koju ste pomenuli, naravno neću previše o tome, tu je i moj kolega Selaković što se tiče zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Vi ste rekli, samo malo da razjasnimo.Vi ste rekli i kada postanemo članica sledićemo politiku EU. Samo da razumete. Suština je kada postanete članica da učestvujete u procesu donošenja odluka. Zato je članstvo važno. Nije to da ćemo slediti šta neko drugi kaže nego ćemo učestvovati sa našim argumentima i našim razlozima, naravno prikloniti se onome što je većina, zato što tako funkcioniše EU, jer drugačije ne bi ni bilo moguće.Zajednička spoljna i bezbednosna politika

geostrateška, geopolitička previranja koja se dešavaju u svetu i koja menjaju prirodu i nekih bilateralnih odnosa, ali i što se tiče multilateralnih platformi.U svakom slučaju samo da napomenem ove godine je Srbija znatno popravila, ajde ako tako možemo da kažemo, produbila u stvari svoje učešće u zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici. Tu se vrlo često govori samo o onome što ste vi pomenuli o strateškom partnerstvu sa Kinom, sa Ruskom Federacijom itd, ali se zaboravlja jedna druga stvar. Briselski sporazum je potpisan svojevremeno i od strane visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku EU, a to je bila Ketrin Ešton, pa je posle bila Mogerini, sada imamo Borelja, da naši građani razume.Dakle, i Briselski sporazum je deo zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU. I Srbija je svoje važno nacionalno pitanje stavila i ugradila u deo pokušaja mirnog rešavanja otvorenih pitanja kroz prizmu zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Zato smo toliko glasni kada kada tražimo od EU da insistira na sprovođenju onoga što nije samo potpisnik predstavnik Beograda i predsednik Prištine, nego i visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku EU. Dakle, ne samo kao medijator, nego kao potpisnik.U tom kontekstu i to treba da imate kao argument vezano za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i naravno učešće Srbije u svim vojnim, ja mislim da sada još uvek aktivno četiri vojne misije i prva zemlja u regionu koja je počela pripremu za učešće u civilnim misijama EU i prva zemlja koja je svoja strateška dokumenta nacionalne odbrane i bezbednosti uskladila sa globalnom strategijom EU. EU. Nekada se to ne čuje dovoljno i samo se čuju kritike vezane za naše odnose sa nekim drugim globalnim silama, ali ovo je vrlo važno da bude pomenuto.Ja se izvinjavam, videla sam da je nekoliko poslanika reagovalo na moju jačinu glasa. Ja pričam pod maskom, a nisam znala da energija glasa ume toliko toliko da uznemiri, pošto nikoga nisam vređala, a sada da li je ton malo jači. Pa dobro, valjda nije energija glasa najveći problem. Naravno da nije.Za reč se javila ministarka Gordana Čomić. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Dodatna informacija narodnom poslaniku Mijatoviću. Tiče se jednog od tri dijaloga koji će biti organizovano neprekidno vođen za sledećih godinu dana u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i delimično i odgovor na neprekidne primedbe u izveštajima Evropske komisije o tome da smo mi društvo bez dijaloga. Tamo gde treba da bude dijaloga ima monologa, tamo gde treba da bude razmene o temi ima ogovaranja teme ili ogovaranja ljudi.Dakle, održivi razvoj i Agenda 2030. biće tema za dijalog društveni koji će voditi ministarstvo. Meni će biti jako drago da to bude neprekidno učešće i Narodne skupštine u tom dijalogu, uz ljude iz izvršne vlasti, civilnog društva, struke, građana u najširem smislu, dakle svih onih koji su zainteresovani za neku od tema.Imala sam zadovoljstvo da sa vama poslaniče sarađujem u fokus grupi u prethodnom sazivu Narodne skupštine i želimo da dvonedeljno, mesečno da Srbija razgovara o tome kako želi da izgleda 2030. godine. Koliko to košta? Ko će to da plati? Šta treba da promenimo da bi se saglasili o tome kako želimo da živimo 2030. godine? Bićete dobrodošli i vi i svako ko je zainteresovan da u takvom dijalogu gde se, bez obzira da li se podnosimo ili ne, ali zajedničkim znanjem dolazi do rešavanja problema i povoljne slike Srbije za sve nas za deset godina od danas.

akcije i radujem se što je Vlada Republike Srbije prepoznala činjenicu šta znače ciljevi održivog razvoja, a šta znači Agenda 20-30.Isto tako i ministarki Joksimović, ciljevi ciljevi koji su postavljeni do 2025. i Agenda 20-30 su u korelaciji. Tu nema nikakve suprotnosti. Bolje je da što pre stignemo do određenih ciljeva, da nam Srbija izgleda drugačije.Isto

pratiti realizaciju tih ciljeva i da ću uvek u svojim diskusijama govoriti šta je urađeno, šta nije urađeno.Želim saradnju, jer mislim da se kroz saradnju može mnogo više postići, nego kroz samu kritiku, ali ćemo raditi. U prethodnom periodu kada smo iznosili rezultate, a i sam sam bio prisutan, jer sam te rezultate iznosi u UN zajedno zajedno ministarkom koja je pratila ciljeve održivog razvoja, to je gospođa Slavica Dejanović, smo dobili pohvale iz mnogih zemalja iz UN.Nastavićemo dalje da učinimo bolje, više i kvalitetnije. Hvala na odgovorima. Zahvaljujem gospodine Mijatoviću.Pre nego što pređemo na sledećeg ovlašćenog predstavnika, želim da vas obavestim o produženju današnjeg rada.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima narodna poslanica Rozalija Ekres.Izvolite. Hvala lepo.Poštovana predsedavajuća, poštovana predsednice Vlade, poštovani ministri, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici,

Savez vojvođanskih Mađara kao proevropska, tačnije evro-atlantska stranka se zalaže za ubrzanje pristupa procesa pristupanja Srbije EU, konsolidaciju konsolidaciju demokratskih institucija i jačanje vladavine prava. Smatramo da postoji tehnika spremnost i politička zrelost društva za to.Kao to.Kao što je poznato, Srbija je otpočela pregovore o članstvu početkom 2014. godine, a u decembru 2015. godine otvorena su prva pregovaračka poglavlja.

jer je Srbija potpuno tehnički, administrativno i stručno spremna za proces pregovora i sprovođenje obaveza koje iz tog procesa proističu.Svesni smo da se EU suočava sa najvećim izazovima od svog osnivanja, kao što su kriza izazvana pandemijom, migrantska i ekonomska kriza, izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Unije nakon 47 godina članstva, kao i klimatske promene.Međutim smatramo da pomenuti izazovi ne isključuju nastavak politike proširenja, već naprotiv ukazuju na potrebu većeg jedinstva integracija.

Razlog je, pre svega, taj što države članice nisu zadovoljne kako napreduju reforme i kako Srbija stoji kada su u pitanju vladavina prava, sloboda medija, stanje demokratije.Mi u Savezu vojvođanskih Mađara smatramo da je važno da sagledamo ključne aspekte daljeg napretka Srbije u svetlu novih događaja i izazova u Evropi i šire, ali i razvojne šanse koje su pred nama.Moramo imati u vidu da se stabilnost i saradnja potvrđuju kroz jednu od najuspešnijih politika EU, politiku proširenja.Srbija je posvećena reformskim procesima, aktivno doprinosi inicijativama i sudeluje u politika EU u skladu sa svojim obavezama u procesu evropskih integracija.Dalji proces proširenja je od velikog značaja, kao za zemlje koje teže priključenju, tako i za EU.Dinamika EU.Dinamika evrointegracija je od izuzetnog značaja i za očuvanje reformskog zamaha kod država kandidata i kao značajan podsticaj dostizanju kriterijuma za članstvo, pre svega u interesu građana regiona.Pregovori nisu automatski proces, već rezultat sprovedenih reformi i od toga zavisiće i naš napredak na putu ka EU.Ključne EU.Ključne oblasti reformi ostaju vladavina prava, osnovne slobode, jačanje demokratskih institucija, reforma javne uprave, kao i ekonomski razvoj i unapređenje konkurentnosti.Proces pristupanja je definisan brojnim obavezama i odlukama koje se moraju doneti, a koje zahtevaju snažnu političku volju, sprovođenje reformi i rešavanje sporova sa susedima.Takođe, i EU mora biti kredibilan partner koji će kroz različite mehanizme angažovanja i prisustva u regionu, uključujući i finansijsku podršku, omogućiti da države regiona brže i efikasnije ispunjavaju svoje obaveze.Moraju se postići konkretni rezultati u jačanju vladavine prava i reformi sudstva, borbi protiv korupcije, izgradnji funkcionalne ekonomije koja može da izdrži konkurenciju EU, kao i da se postigne pravno obavezujući sporazum sa Prištinom.Polazeći od suštinske uloge parlamenta u predstavljanju građana, kao i ključnog zadatka u procesima evropskih integracija na nama je, parlamentarcima, da posvećenim radom na reformskim procesima i primenom evropskih standarda u budućnosti učvrstimo temelje demokratije i mira u regionu.Mi u Savezu vojvođanskih Mađara smatramo da razgovor o budućnosti EU treba da bude o daljem proširenju i značajno je da zemlje zapadnog Balkana koje uspešno pregovaraju imaju jasnu perspektivu članstva.Vlasništvo nad reformama je na samoj zemlji kandidatu, kao i u interesu njenih građana, a kvalitet pregovora je daleko važniji od broja otvorenih poglavlja, što ne mora biti nužno merilo uspeha.Politika proširenja mora zadržati mesto ključne evropske politike kao investicija u mir, demokratiju, prosperitet, bezbednost i stabilnost evropskog kontinenta.Sa populacijom od oko 500 miliona stanovnika države EU danas čine najveću zajednicu uspešnih demokratija na svetu, iako u ovoj zajednici postoje različite grupe država od kojih svaka ima svoje karakteristike, istorijske pripadnosti i političke procese njihovo jedinstvo i solidarnost predstavlja temelj sigurnosti njihovih

kao što članstvo u EU doprinosi ekonomskom boljitku i političkoj stabilnosti njihovih građana i država.Zbog toga smo uvereni da samo sa Srbijom, pa i sa celim zapadnim Balkanom kao njenim integralnim delom EU može biti jedinstvena i kompletna.Vrlo je bitna činjenica koju poslanička grupa SVM svakako podržava, je da punopravno članstvo u EU ostaje jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta nove Vlade i da na putu ka tom cilju Srbija nastavlja da radi na implementaciji sveobuhvatnih reformi, posebno u oblasti vladavine prava.Jasno prava.Jasno je da Srbija u narednom periodu treba da se fokusira na najvažnije i najhitnije reforme, posebno na ispunjavanje prelaznih merila za Poglavlje 23 i 24, što uključuje izgradnju nezavisnog i efikasnog pravosuđa, ustavne reforme, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.Za

KiM.Akcionim planom za Poglavlje 23 bilo je predviđeno da se Ustava promeni još krajem 2017. godine, a taj predlog je sada ušao u skupštinsku proceduru. Potrebna je i jasna, istinita i sveobuhvatna komunikacija sa građanima o tome u kojoj meri je EU pružila pomoć Srbiji.Mi

efikasnije usklađivanje sa korpusom evropskih pravnih tekovina, zaštitu temeljnih prava i sloboda i posebno ekonomske da će nova metodologija vratiti kredibilitet politici proširenja, da će se mnogo pravednije vrednovati do sada postignuti rezultati kroz inteziviranje dinamike otvaranja pregovaračkih poglavlja, ubrzati proces pristupanja i učiniti ga predvidivim, a izuzetno značajan segment predstavlja i finansijska podrška kako bi se započete reforme uspešno privele kraju.Ohrabreni rezultatima akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina iz 2016. godine, zalagaćemo se za donošenje i sprovođenje novog manjinskog akcionog plana za naredni period. Hvala lepo.

ovom izveštaju se raspravlja u plenumu, govori se u plenumu.Mišljenja poslaničke grupe SPS kao nekoga ko je bio i inicijator da se o tome govori u plenumu, a reći ćemo i razlog zašto smo smatrali da je to važno baš u ovom trenutku. Smatramo da je to dobra praksa i da to treba činiti i u narednom vremenskom periodu.Mislim da je i vaše prisustvo, premijerke, prisustvo ministara koji su na neki način direktno i vezani za sam izveštaj, odnosno odgovornost i obaveze koje imate unutar Vlade Republike Srbije, su vezane za izveštaj Evropske komisije, predstavljaju pre svega jedan, rekao bih, odgovoran i ozbiljan način na koji mi sagledavamo ovaj strateški interes kao glavni spoljnopolitički cilj, a to je da Srbija postane punopravni član EU.Mislim da je važno da oko ovog za nas važnog i značajnog pitanja konačno čujemo i glas naroda, a glas naroda je parlament. Parlament je glas naroda, legitimno izabrani predstavnici građana. Znate, mi smo nekako stalno u prilici da da slušamo predstavnike Evropskog parlamenta, da slušamo predstavnike poslanika iz regiona, ali nikako da čujemo glas naroda ovde u republičkom parlamentu.Sa druge strane, strane, predsednik Srbije kada je sagledao Izveštaj Evropske komisije bio je vrlo konkretan i jasan i rekao je – prihvatam odgovornost, ću parafrazirati, ma koliko pojedine ocene bile tačne, a neke malo po malo, odnosno paušalne i političke, ali prihvatam svu odgovornost. Izbori su tu 2022. godine, pa neka građani opredele kolika je ta odgovornost. Tu odgovornost treba da prihvatimo i svi mi zajedno, i Vlada i predsednik Narodne skupštine i čitava Narodna skupština.Na ovaj način, rekao bih, kroz ovakav vid rasprave mi pre svega želimo da damo jednu jasnu i nedvosmislenu podršku i predsedniku Srbije i Vladi Republike Srbije u jednoj jasnoj i nedvosmislenoj politici, ponavljam, ka realizaciji onoga što jeste strateški interes, što jeste glavni politički cilj, spoljnopolitički cilj, a to je punopravno članstvo Srbije u EU.Imamo, rekao bih, istorijsku šansu. Imamo političku stabilnost, imamo ogromno poverenje i podršku građana, koja je rezultirana na poslednjim parlamentarnim izborima, što je vidljivo i ovde u parlamentu. Uspešno se nosimo sa iskušenjima i rizicima. Sistem funkcioniše kada je najteže, i ne samo da sistem funkcioniše, već ostvaruje jako dobre rezultate.Izvinjavam, sada govorim, koleginice, ako nije problem,

mislim da imamo istorijsku šansu, jer imamo političku stabilnost, imamo ogromno poverenje i podršku građana koja je rezultirana na poslednjim parlamentarnim izborima i vidljiva je ovde po broju da se uspešno nosimo sa iskušenjima i rizicima.Državno rukovodstvo i predsednik Republike i Vlada Republike Srbije su jasno pokazali da sistem funkcioniše onda kada je najteže, i ne samo da funkcioniše, već da ostvaruje dobre rezultate i dobre pokazatelje. Znate, uvek treba sebi da postavljamo pitanje može li bolje, jer niko od nas nije najbolji i nikada ne treba da polazimo od toga. Dakle, uvek treba sebi da postavljamo pitanje može li bolje.Zato smo rekli, kada ste govorili o ekspozeu, da podržavamo da uvek treba podizati lestvicu, jer to je dobro za budućnost Srbije i to je dobro za budućnost svakog građanina Srbije. Ako ne uspemo u svemu tome, sami smo krivi, znači da nismo svi zajedno dovoljno radili.Dakle, u ovom parlamentu, moram priznati, osećam, ma koliko postojao jedan pokušaj u javnosti da se degradira, da se minimizira, da se na najnegativniji način predstavi parlament i sastav parlamenta Narodne skupštine Republike Srbije, ja u ovom parlamentu vidim jednu novu energiju. Ja u ovom parlamentu vidim nova lica, novu energiju, dinamiku, obrazovane ljude, daleko više koleginica. Priznajem, koleginice su nekada daleko hrabrije, daleko visprenije, daleko mudrije od svih nas. Predsednik mi neće zameriti, prošli put sam rekao pripadnice lepšeg pola, ali, evo, reći ću koleginice. Zadovoljstvo mi je što smo jedan od pet parlamenata, ne govorim o kvotama, zanemarimo kvote, jer ne želim koleginice da merimo po kvotama, koleginice su ovde zato što su stručne, sposobne i imaju određene rezultate iza sebe.Mislim da ovaj parlament ima snage, ima spremnosti, ima sposobnosti i bez obzira da li ti vanredni parlamentarni izbori bili 2022. godine ne treba o tome da razmišljamo. Treba da razmišljamo samo u jednom pravcu – dajte da svi zajedno ovde ovu godinu poklonimo našoj državi. Dajte da svi zajedno ovu godinu poklonimo Srbiji i da budemo podrška i predsedniku Srbije i Vladi Republike Srbije u realizaciji onoga što je ključno, a to je šest ključnih tačaka na kojima je baziran i vaš i vaš ekspoze, zapravo stubovi ekspozea sa kojim ste izašli pred poslanike Narodne skupštine Republike Srbije.Međutim, EU treba da zna da neke stvari na putu evropskih integracija mi činimo da bi implementirali evropske standarde u naše društvo, da bi bili uređena i pravna država, ali da to ne činimo samo zbog EU, da da to činimo zbog nas samih, upravo zbog onoga što sam rekao, da bi bili uređena i pravna država. Ne pregovaramo nikada iz straha, ali se isto tako nikada ne plašimo pregovora.Kažu da treba da uspostavimo stalnu i nesmetanu komunikaciju o prednostima i značaju EU, jer poverenje građana u EU opada, danas je ispod 50%. To je deo koji je sadržan u izveštaju Evropske komisije. To bi značilo da ako bih ja sada 20 minuta ovde u parlamentu, onako jednostavno prevedeno, govorio da sam za evropske integracije i da u potpunosti podržavamo kao poslanički klub evropske integracije, da li bi ti promenilo poverenje građana Srbije? Naravno da ne Naravno da ne bi.Dakle, moje lično mišljenje je da je podrška građana veoma važna, jer ona bitno doprinosi uspešnoj implementaciji obaveza koje kao zemlja i Vlada imamo na tom evropskom putu. Podrška EU, po mom mišljenju, ne zavisi samo od toga šta čine političke institucije Srbije, šta činimo mi u Srbiji, već i od toga šta čini briselska administracija kada su u pitanju vitalni interesi države.Želim tu da navedem dva konkretna primera. U ovoj godini nije otvoreno ni jedno poglavlje, a Vlada je vrlo jasno rekla da su postojali osnovi za tako nešto. Sa druge strane, najvažnije pitanje Kosovo i Metohija, međutim, veoma su mlake ili uopšte nema reakcije iz Brisela na primene nasilja na Kosovu i Metohiji prema pripadnicima srpskog naroda ili ogromna opstrukcija pregovaračkog procesa, primena uvedenih taksi.Dakle, taksi.Dakle, mi Briselski sporazum nismo potpisali da bi Srbija bila potcenjena i da bi Srbija bila ponižena. Kada su nas kritikovali zbog Briselskog sporazuma mi smo vrlo jasno rekli – ako niste za pregovaračkim stolom gde se razgovara o nacionalnim i državnim interesima Srbije, vi ne možete apsolutno ni na šta da utičete. Sve dok ste za tim stolom vi možete nešto da kažete. Zato je važno da budemo prisutni i zato je važno da se naša reč čuje. Zato je važno da su svi shvatili da je Srbija danas deo rešenja, da bez Srbije nema kompromisnog i pravičnog rešenja.Prva

Ja mislim da nije. Da Priština ne implementira ono što je dogovoreno tokom Briselskog sporazuma, konkretno mislim na Zajednicu srpskih opština kao ključnu stvar, i da stalno to minimizira, da stalno ostavlja po strani i da danas opet dolazimo u situaciju da nemamo sa kime da pregovaramo u Prištini, a Srbija i dalje pokazuje spremnost da razgovara o najtežim pitanjima, zbog generacija pre svega koje dolaze.Dakle, za poverenje je potrebno dvoje. Poverenje zavisi od dve strane, ne samo od jedne strane, ne samo od Srbije i naših političkih institucija, već od dve strane.Izveštaj o napretku, o kojem danas raspravljamo, po mom mišljenju, to je dobar i koristan instrument u savladavanju obaveza koje Srbija ima na putu evropskih integracija. Međutim, ovaj izveštaj nije dovoljno koristan kao što bi mogao biti, pošto je po nekim pitanjima jednostran, a neke ocene, rekao bih, su paušalne i bez argumenata. Mislim da smo to dužni danas da kažemo ovde u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.Kratko samo o nekoliko pitanja.Pre svega mislim o borbi protiv korone i o onome što je u Izveštaju naglašeno u negativnom kontekstu kada je reč o onome što je Srbija činila i što je državno rukovodstvo, zajedno sa zdravstvenom strukom, činilo u proteklom vremenskom periodu. Ja želim da kažem da je Srbija blagovremeno i adekvatno odreagovala i da je sprečila najgori mogući scenario, da je sistem, kao što sam rekao, funkcionisao, ostvarivao rezultate i da nije situacija teška zbog Aleksandra Vučića, zbog Vlade Republike Srbije, situacija je teška u čitavom svetu. Čitav svet se suočava sa ovim zdravstvenim izazovom i ovo je borba za budućnost Srbije i za budućnost svakog građanina Srbije. Kritikovali su nas da smo uvodili rigidne mere, a onda su brojne države EU upravo primenile te mere.E sada, što nas kritikuju u Izveštaju Evropske komisije? Kažu da su mere uzrok protesta. Nisu mere uzrok protesta, uzrok protesta je politička konotacija i pokušaj da se politički na tome profitira.Sledeća stvar – nema laži i prevare kada se govori o brojevima i činjenicama. U ekonomiji ne možete da prevarite. Srbija je 700 milijardi dinara ili 6 milijardi evra ili 12,7% BDP od marta izdvojila kao pomoć državi, kao pomoć građanima i kao pomoć privredi u periodu pandemije. Postavlja se pitanje da li je jedna država u Evropi, da li je jedna država u svetu, prihvatila ovoliki teret krize? Stopa rasta naše ekonomije

strani investitori? Nije bilo otpuštanja, nije bilo zatvaranja fabrika, a što se tiče stranih investitora u prvih devet meseci 1,9 milijardi evra, čitav iznos koji je pristigao na Balkan, 60% od toga je došlo u Srbiju. I nije slučajno što „Fajnenšel tajms“ već nekoliko godina unazad Srbiju svrstava kao lidera u privlačenju stranih direktnih investicija. To je ta I ta živa politika, rezultat te žive politike o kojoj smo mi govorili jeste upravo i bolnica u Batajnici, jeste upravo i bolnica u Kruševcu. Naš cilj je plan „Srbija 2025“ – prosečna plata u Srbiji 900 evra, prosečna penzija 430 evra.Treća stvar – regionalna saradnja. Kažu da se Srbija mešala u izbore u Crnoj Gori. Na koji način se Srbija mešala u unutrašnja pitanja Crne Gore? Pa, da li je predsednik Srbije pozivao da se glasa za bilo koga na izborima u Crnoj Gori ili su to činili Rama i drugi? Ali, ne pominju Ramu, jel im to odgovara. Nas ne interesuje vlast u Crnoj Gori. Nas interesuje status i položaj naših građana, kojih ima 29%, a ja verujem da ih ima i više, pošto želim da verujem da će doći do novog popisa, ima ih više od 29% i interesuje nas status imovine SPC. Ne postoji međunarodna konvencija koja nam zabranjuje da štitimo našu imovinu.Znate šta je direktno mešanje? To je kada Crna Gora To je kada Crna Gora proglasi i prihvati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. E, to je direktno mešanje u unutrašnje pitanje Srbije. I dosta više plašenja u Crnoj Gori Crnogoraca sa srpskim hegemonizmom.Ono što mene zabrinjava kada je reč o Crnoj Gori jeste – zašto se naš ambasador ne vraća? Zašto je on još uvek „persona non grata“? Zašto gospodin Krivokapić kao novoizabrani predsednik Vlade ima jedno mišljenje o Skupštini iz 1918. godine tokom izborne kampanje, a drugo mišljenje nakon izborne kampanje kada je izabran i zašto danas razmišlja hoće li prvo da poseti Prištinu ili će da poseti Beograd?Sledeća stvar – regionalna saradnja. Mi smo simbol novih vrednosti danas u regionu. Pa, vrlo je jasan stav i predsednika i Vlade – mi želimo mir, dobrosusedske odnose i saradnju. Ukoliko postoje pitanja, ona se rešavaju kroz dijalog i nikako drugačije. Mini Šengen je lekovit i najbolji način za čitav region. Konkretnu korist od toga će osetiti građani.Što se tiče KiM, reći ću u jednoj rečenici, o tome će govoriti kolege u nastavku današnje rasprave. Naš stav da će proći ili Kosovo ili EU u Srbiji je nemoguć. To neće proći. Potrebno je kompromisno i pravično rešenje do kojeg se dolazi kroz dijalog. Valjda je to svima jasno nakon razgovora koje je predsednik Srbije imao sa predsednikom SAD u Vašingtonu? Valjda je svima jasno da ako vršite pritisak na Srbiju, samo džabe gubite vreme. Nećete nas naterati da priznamo jednostrano proglašenu nezavisnost KiM.Što se tiče parlamenta, parlamenta, govorim o Izveštaju Evropske komisije, mi smo implementirali najveći deo onoga što je sadržano u Izveštaju Evropske komisije, duplirali vreme rasprave za budžet, nema više po hitnom postupku već redovne procedure, usvojili smo etički Kodeks, javna slušanja, nešto što je izuzetan napredak i što je dobra praksa i što je dobar instrument.Dakle, do nastavka međustranačkih dijaloga će doći odmah iza novogodišnjih praznika, a optuživali su predsednika Narodne skupštine da je protiv međustranačkog dijaloga. Nije protiv međustranačkog dijaloga, samo ova Skupština ima svoju agendu prioriteta, a nju neće određivati kvazi politička elita.Znate šta, novinari su me nedavno pitali – šta očekujete od međustranačkog dijaloga? Ja sam rekao – apsolutno ništa, osim jedne stvari, da pokazujemo spremnost i volju da saslušamo sugestije i predloge. A u kom formatu, na koji način ćemo razgovarati, to ćemo tek videti. Jer, mi danas po registru imamo negde, ispravite me ako grešim, 60 vanparlamentarnih stranaka. Znači li to da ćemo imati idealne izborne uslove ako zadovoljimo svih 60 vanparlamentarnih stranaka?Što

i da sa svima razgovaraju u institucijama sistema, a ne u hotelskim lobijima. Jer, opšti je utisak da su pojedini evropski parlamentarci imali za cilj samo da da ohrabre pojedine opozicione opcije da izađu na parlamentarne izbore.Nemojte o tome da nam o tome govore Tanja Fajon, koja je vrlo diskutabilna kada govorimo o narednim pregovorima, koja je kritikovala izlaznost u Srbiji od 50%, a izabrana za evropskog parlamentarca pri izlaznosti od 26%, nije osnovno 26%, nego je izlaznost bila 26%.Danas su se setili funkcionerske kampanje? Zašto se nisu setili funkcionerske kampanje 2008. godine? Zabrinuti za demokratiju i slobodu medija. Nemojte da brinu. Demokratija se u Srbiji ostvaruje na izborima.Zašto se o slobodi medija nisu bavili 2011. godine, kada je sastavljen izveštaj Verice Barać u kojem je izražena ozbiljna zabrinutost za medije u Srbiji.Ja sam to pitanje postavio gospođi Tanji Fajon. Ona kaže, tada nije bila izvestilac, a ja sam joj rekao – bili ste predstavnik Evropskog parlamenta i zašto to kao predstavnik Evropskog parlamenta niste postavili kao pitanje, a danas ste navodno zabrinuti.Dakle, ja mislim da mi ulazimo još u jednu fazu nezapamćenog pritiska i zato smo smatrali da treba baš danas da raspravljamo o ovom izveštaju, jer jaka i stabilna Srbija, Srbija koja ima odlučnost i opredeljenost da štiti nacionalne i državne interese, Srbija koja misli svojom glavom, koja ima svoj stav, koja ima svoje mišljenje, Srbija koja vodi samostalnu spoljnu politiku u najboljem interesu svojih građana, definitivno nekome ne odgovara.Bilo šta da ukažemo, mi bivamo opomenuti. Slušamo evropske parlamentarce koji imaju pravo, samo zato što imaju onaj prefiks – izvestioci, da kažu da je dobra vest što u Srbiji nisu otvorena nova poglavlja.Iz Prištine stalno ratno huškačka

je jedna opšta hajka na Srbiju i da je vrlo interesantno da tri hrvatska medija u isto vreme, ali u isto vreme izlaze sa istom tezom da je Republika Srpska ratni plen Srbije, da albanski lobisti, srbomrzci koji 20 godina ne menjaju svoju retoriku, pokušavaju kroz kongres da slome kičmu Srbiji i to na dve tačke – Republika Srpska i Kosovo i Metohija. Zbog svega toga, mi smo smatrali da upravo u ovom periodu treba da razgovaramo o ovim važnim pitanjima, kako bi bili vama podrška.Jedan opšti zaključak je da Srbija i Aleksandar Vučić mogu da sprovedu sve, a oni ne mogu. To je smešno i to im je uvek bilo obrazloženje.Inače, u potpunosti podržavamo zaključke i predloge

Hvala.Pošto po našem planu, 14 je sati, u skladu sa Poslovnikom, određujem pauzu u trajanju od jednog časa.Sa radom nastavljamo u 15 sati i 15 minuta.Kao što sam rekao juče, mi ćemo danas voditi raspravu i nastaviti tu raspravu u jednom manjem obimu sutra posle postavljanja poslaničkih pitanja, sa ciljem da glasanje bude u prvoj polovini, znači do pauze u 14 časova, sada zavisi od dužine rasprave, 12 sati, 13 sati, i time onda završavamo redovno zasedanje.Hvala